на зрители при спортни прояви и в частност футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет

„ДОКЛАД за първо гласуване Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта на свое редовно заседание, проведено на 25 септември 2019 г., разгледа Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2019 г. На заседанието присъстваха господин Красен Кралев – министър на младежта и спорта, господин Радостин Любомиров и господин Георги Георгиев от Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ към Министерството на младежта и спорта. От името на вносителите министър Кралев информира народните представители, че внесеният законопроект цели да бъде денонсирана действащата към момента Европейска конвенция № 120 за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи, а в същото време се ратифицира новата конвенция на Съвета на Европа – № 218. Вносителят поясни, че старата Конвенция № 120, която влиза в сила на 1 ноември 1985 г., поставя фокус предимно върху предотвратяване, пресичане и противодействие на инциденти, свързани с насилие и лошо поведение на територията на или в близост до стадионите, включвайки набор от разпоредби, свързани със сигурността. През последното десетилетие е установено, че съдържанието на Конвенцията не е в съответствие, а в някои аспекти е и в противоречие с подхода и добрите практики, изградени и утвърдени през годините. Това налага изработването на нова конвенция, обвързваща правно страните – членки на Съвета на Европа, чрез която да се предложат адекватни решения на проблемите, свързани с насилието и противоправните противоправните деяния при провеждането на спортни мероприятия. Конвенция № 218 на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и начин на обслужване по време на футболни мачове и мачове и други спортни мероприятия е отворена за подписване на 3 юли 2016 г., като България е една от първите държави, които я подписаха. Господин Кралев поясни, че текстове на новата конвенция предлагат напълно нови и по-ясни цели, насочени към осигуряването на сигурна, безопасна и гостоприемна среда при провеждане на футболни срещи и други спортни мероприятия, а не единствено и само за контрол на насилието. В нея са залегнали основните принципи и мерки за намаляване на рисковете от различно естество при провеждане на спортни мероприятия – природни бедствия, терористични атаки, слабости на спортната инфраструктура и така нататък. Новата конвенция отразява широко разпространения европейски опит, който свидетелства, че фокусирането само върху сигурността не представлява подходящо или ефективно средство за намаляване на рисковете, свързани с провеждането на спортното мероприятие и не гарантира безопасна, сигурна и приветлива атмосфера на територията на спортните обекти. Министър Кралев акцентира върху това, че основната цел на Конвенцията № 218 е да се насърчи интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване, в прилагането в прилагането на който участие да вземат всички агенции, държавни органи и организации, имащи отношение към организирането и провеждането на спортното мероприятие, като ролите и отговорностите на всяка от тях са ясни и допълващи се. Гарантирането на безопасност по време на спортни мероприятия се осигурява чрез всеобхватен подход, позволяващ ефективно взаимодействие между всички участници – правоприлагащите органи, спортните клубове и международните организации, ангажирани с осигуряването на безопасността. Ратифицирането на Конвенция № 218 ще бъде крачка напред за страната ни и ще помогне за разработването на ново законодателство в сферата. От страна на вносителя бе обърнато специално внимание на факта, че Конвенцията представлява рамков документ, определящ основни принципи, които предоставят възможност на държавите да ги адаптират и приложат в своето национално законодателство, свързано с проблемите за безопасността и сигурността при провеждането на спортни мероприятия. Към настоящия момент Конвенцията е ратифицирана от 10 държави.

който страните, които не са ратифицирали този международен акт, ще получат право само на наблюдатели, без да имат право на директно участие и въздействие при вземането на решения. След като нашата държава ратифицира Конвенцията, тя ще бъде пълноправен член. В резултат на обсъждането и въз основа на проведеното гласуване с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта предлага на Народното събрание да подкрепи Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2019 г.“ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Сега ли да я направим или след като минат всички? Нека да минат трите доклада и тогава ще направим процедурата, господин Апостолов. Сега следва Доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Кой ще представи този доклад? Заповядайте да представите Доклада на Комисията.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2019 г. На свое заседание, проведено на 4 септември 2019 г., Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разгледа и обсъди Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2019 г. На заседанието присъстваха от Министерството на вътрешните работи: старши комисар Антон Златанов заместник-директор на Столична дирекция на вътрешните работи, от Министерството на младежта и спорта: Стоян Андонов – заместник-министър, и Лилия Топалова-Мартинез – държавен експерт в отдел „Европейски програми и проекти“. От името на вносителите Законопроектът беше представен от Стоян Андонов. В изложението си отбеляза, че Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи, наричана за краткост „Конвенция CETS № 120“, е ратифицирана от Република България със закон, приет от 37-ото Народно събрание на 13 септември 1996 г., и е в сила за страната от 1 декември 1996 г. През последното десетилетие е констатирано, че съдържанието ѝ не съответства на добрите практики, а в част от разпоредбите се създава потенциална възможност по-скоро да ескалира заплаха от насилие и безредици. За да отговори на новите предизвикателства и добрите практики, Съветът на Европа прие новата Конвенция за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване на футболни мачове и други спортни мероприятия, наричана за краткост „Конвенция CETS № 218“, подписана от Република България на 3 юли 2016 г. Новата конвенция разписва нови и по-ясни цели за осигуряване на сигурност и безопасност при провеждане на спортни мероприятия, а не само контрол на насилието и лошото поведение на зрителите. Насърчава се комплексният подход при разрешаване и пресичане на проблемите, свързани с насилието и агресията, и пресичането на рискове от различен вид (например природни бедствия, терористични заплахи, недостатъци на спортната инфраструктура и всякакъв вид противоправно поведение). Голямо значение е отделено на интегрирания, междуведомствен подход при разрешаване на проблемите, свързани със сигурността, безопасността и обслужването на спортни мероприятия, но в същото време се насърчава и дух на партньорство между заинтересованите, имащи отношение към организирането на футболни срещи и други спортни мероприятия. Предвидено е създаването на Комитет за безопасност и сигурност при спортни събития, който гарантира институционална основа за устойчивост, мониторинг и ефективно продължаване дейността на сега действащия Постоянен комитет. Към настоящия момент Конвенция CETS № 218 е ратифицирана от 9 държави. При ратификация от 10 държави ще бъде създаден комитет за безопасност и сигурност и ратифициралите Конвенцията ще имат право на директно участие и въздействие при вземането на решения. На основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България Народното събрание със закон следва да денонсира Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи и да ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия. В разискванията взеха участие народните представители Иван Иванов и Валентин Радев. Въз основа на проведеното обсъждане и гласуване Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 18 гласа

при спортни прояви и в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22 ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Манев. Господин Апостолов, предлагам сега да направим процедурата за допуск – можем да си го позволим, като гледам залата, пък и да могат гостите да заемат местата си преди последния доклад. Заповядайте!

в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2019 г.

От името на вносителя Законопроектът беше представен от Николай Павлов – заместник-министър на младежта и спорта. Внесеният от Министерския съвет законопроект съдържа две основни предложения. Първото е за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност футболни срещи – Конвенция CETS № 120, която е била ратифицирана от 37-ото Народно събрание на 13 септември 1996 г. Второто предложение в Законопроекта е за ратифициране на новата конвенция по тези въпроси, която замества досегашната европейска нормативна уредба – Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия – Конвенция CETS № 218. Новата конвенция на Съвета на Европа е изработена и приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа след широко обсъждане и съгласуване, включващо получаване на становище от Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа

По този начин България е взела ключово участие в създаването на тази нова европейска нормативна уредба, свързана с интегрирания подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия.

държавите – членки на Европейския съюз, своевременно да придвижат ратификацията на Конвенцията в своите парламенти. След 10-ата ратификация ще бъде създаден Комитет по безопасност и сигурност при при спортни събития към Конвенция CETS № 218, в който страните, които не са ратифицирали Конвенцията, ще имат право да получат статут на наблюдатели, без да могат да участват във вземането на решения. Като приема, че е в интерес на Република България да участва във вземането на решения по Конвенцията, Министерският съвет предлага на Народното събрание да я ратифицира чрез приемане на внесения законопроект. В хода на разискванията бяха поставени следните въпроси: народният представител Кристиан Вигенин се поинтересува дали след ратификацията на Конвенцията ще се наложат промени в българското законодателство. Народният представител Красимир Богданов попита дали изискванията на Конвенцията е възможно да бъдат приложени в нашите условия – например издаването на поименни билети. Заместник-министър Павлов отговори, че в момента се изработва нов законопроект, който ще отрази принципите на Конвенцията в българското законодателство. Той изрази увереност, че България може да се възползва от добрите практики на други държави, включително при модернизирането на технологиите, използвани при провеждането на спортни мероприятия. След проведените разисквания Комисията по външна политика проведе гласуване, при което „за“ Законопроекта гласуваха 15 народни представители, без „против“ и „въздържал се“. На основание на резултатите от проведеното гласуване Комисията по външна политика предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, № 902-02-21, внесен от Министерския съвет на 22 юли 2019 г.“ Благодаря, уважаема госпожо Грозданова. Да попитам вносителите дали биха желали да представят Законопроекта? Не виждам. Преминаваме към разисквания. Има ли изказвания, колеги? Заповядайте, господин Жаблянов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Вземам думата по предложената за ратификация конвенция във връзка с няколко въпроса, които мисля, че би следвало да имаме предвид преди да гласуваме. Най-напред, две думи за предисторията на този документ. Както се запознахте от докладите, Предложената конвенция подменя друга Конвенция, приета през 1985 г., която се появява на бял свят в резултат на трагичните събития, повечето от Вас може би си спомнят – в началото на 80-те години на белгийския стадион „Хейзъл“, когато загинаха хора по време на един футболен мач и това на практика за първи път постави въпроса за регулирането на сигурността на големи спортни състезания. По тази причина тогава е приета Конвенцията, а днес в резултат на обширна дискусия в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа се стигна до заключението, че в държавите – членки на Съвета на Европа, са се променили в много голяма степен обстоятелствата. Нашите общества, организацията на спортните състезания, цялата инфраструктура около организацията на спортни състезания е много по-различна от тази опреди 30 години. Става въпрос за нови феномени, свързани с масовия спорт. Често пъти насилието, на което сме свидетели, се интернационализира. То вече не е съсредоточено само в рамките на стадионите. Искам да приветствам бързата реакция на Министерството на спорта и на изпълнителната власт в тази посока, защото България не е от най-добрите примери в Европа в това отношение. Ако се съпостави посещаемостта на спортни състезания в България и конкретно на футболни мачове с тези в големите държави и примерите за насилие и пострадалите от насилие, България може би ще се озове на едно от предните места. Затова считам, че не става въпрос само за една формална процедура, която българският парламент трябва да изпълни. Няколко момента искам да откроя от Конвенцията и да призова изпълнителната власт, в частност Министерството на младежта и спорта, да се отнесат с необходимото внимание. Става въпрос за създаването на комитета, за който стана вече въпрос. Явно е, че България ще бъде една от първите държави, които ще имат представител в този Общ комитет към генералния секретар на Съвета на Европа, който ще съблюдава и прилагането на Конвенцията в националните законодателства, и по-прякото приложение на стандартите, които тази конвенция въвежда. Беше споменат и интегрираният подход – две думи искам да кажа за него. Какво означава това на български език – че не полицията е единствената отговорна институция, която се занимава с това какво става на българските стадиони. Мисля, че в това отношение вече има натрупана някаква практика у нас, но Конвенцията обръща особено внимание на реда около стадионите, примерите на групово насилие – мисля, че съвсем наскоро даже имаше подобни примери. Така че Конвенцията има отношение не просто към спортните състезания и реда на стадионите, а към социалното здраве на едно общество. Затова мисля, че няма и нужда от това, но въпреки всичко да подкрепим ратификацията и да призовем Министерството на младежта и спорта да предприеме всички последващи действия, които се предвиждат в Конвенцията, за да може спортните състезания в България да протичат в друг дух и онова, което често пъти наблюдаваме по стадионите и извън тях, не искам да навлизам в част от скандиранията, идеите, лозунгите на запалянковците, не е необходимо човек да е тесен специалист, за да види какви типове поведение се имитират от отделни организирани групи по стадионите, каква символика се използва. Често пъти и нацистка символика, открита нацистка символика може да бъде видяна по българските стадиони. Ние сме наясно, че голяма част от организираните поддържащи групи на отделните отбори са във връзка и в тясна комуникация със собствениците на отборите. Конвенцията предвижда активно участие на собствениците на спортните отбори, на футболните отбори във въвличането им в организирането на реда на спортните състезания. Темата не е второстепенна, затова се обръщам и към тези, които имат отношение към спорта, да предприемат необходимите действия и да прекратят

Благодаря, уважаеми господин Председател. Дами и господа народни представители, ще бъда съвсем кратък. Тук се изказаха благодарности, разбира се, от моя колега на Министерството на младежта и спорта за адекватната реакция. Трябва да предхождаме малко тези благодарности и към работната група, която участва в изготвянето на спешните мерки по отношение на спортното и в частност на футболното хулиганство. Много от нещата, за които говори моят колега, като например това, че и собствениците вече трябва да отговарят и да носят отговорността за опазване на обществения ред, живота и здравето на зрителите по стадионите, по спортните зали, бяха направени в тази работна група. Работи се в тази посока, има резултат от тези спешни мерки и аз се радвам, че продължаваме в тази посока. Разбира се, като денонсираме тази конвенция и ратифицираме другата, ние ще направим и съобразени с българското законодателство съответните мерки, които ще ги коментираме пак заедно и в Комисията. Мисля, че съвсем навреме идва това нещо и вече с един напълно

Няма. С това можем да закрием разискванията. Подлагам на гласуване Законопроекта за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви, в частност на футболни срещи и за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболните мачове и други спортни мероприятия. Гласували

АПОСТОЛОВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! На основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя процедура по преминаване към второ гласуване по току-що приетия от пленарната зала законопроект. Благодаря, господин Апостолов. Подлагам на гласуване предложението за преминаване към второ гласуване на днешното заседание.

„Закон за денонсиране на Европейската конвенция за насилието и лошото поведение на зрители при спортни прояви и в частност на футболни срещи за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия Чл. 1. Денонсира Европейската конвенция на насилието и лошото поведение на зрителите при спортни прояви и в частност на футболни срещи. Чл. 2. Ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия, подписана на 3 юли 2016 г. в град Сен Дени, Франция.“

и на второ четене. С това Програмата на Народното събрание за днес е изчерпана. Следващо заседание – утре в 9,00 ч. Закривам заседанието